Час, відведений для перерви, вичерпаний, я прошу всіх заходити в зал для продовження нашої роботи. Нагадую, у нас на порядку денному питання національної безпеки і оборони.

Прошу запросити депутатів в зал, прошу оголосити, що продовжується робота Верховної Ради України.

Отже, колеги, у нас наступний проект закону у порядку денному це Закон про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Це є друге читання, тому не треба голосування за зміну процедури. І я запрошую до доповіді по проекту Закону 2504а доповідача – секретаря Комітету з питань національної політики і оборони Вінника Івана Юлійовича. Будь ласка, пане Іван. Шановні колеги! Я, власне, сьогодні вже виступав з приводу цього закону, закликаючи його швиденько проголосувати, але ми не знайшли голоси в сесійній залі. у мене є зараз стійке відчуття, що може трапитися прикра ситуація, що до проекту Закону, який вже проходить повторне друге читання в цій сесійній залі, коли до повторного другого читання в комітет не було подано жодної поправки. Тобто я так розумію, що всі погоджуються зі змістом, який вперше був підготовлений до другого читання. Водночас ми не назбираємо голосів у зв'язку з банальною фізичною відсутністю депутатів в сесійній залі. Менше з тим, регулюючись регламентом, можу доповісти, що цим проектом визначаються базові засади створення Єдиного електронного державного реєстру військовозобов'язаних. Це фактично дублювання тих даних, які зараз зберігаються на паперових носіях у військкоматах. Хочу нагадати, що по багатьох військкоматах ці дані були просто фізично відсутні у 2014 році, коли почалася російська агресія, можливо, були кимось свідомо знищені, між іншим, для того, щоб ми не могли належним чином мобілізувати українську армію для відсічі російській агресії. Менше з тим же сьогодні ми маємо понад 280 тисяч учасників бойових дій, це, фактично, резерв нашої першої черги. Інформація зберігається у військкоматах, знову ж таки, на паперових носіях, у незахищених спосіб. На жаль, це та форма збереження інформації, яка не є сучасною і яка, на жаль, є набагато більш доступною для будь-яких диверсійних дій, ніж збереження на електронних носіях, якщо вона буде захищена належним чином через комплексну систему захисту інформації та протидії будь-яким загрозам, яка реалізується на рівні Державної служби захисту інформації та спеціального зв'язку, уповноваженим державним органом, на вчинення цих дій. Тому давайте все ж таки сконцентруємось і сьогодні в повторне друге читання без розгляду жодної поправки, адже жодної не було подано, проголосуємо в другому читанні та в цілому законопроект 2504а-д і створимо, нарешті, Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних в Україні і захистимо належним чином, і будемо використовувати. Прошу сесійну залу максимально це підтримати зараз. Прошу президію, якщо не буде голосів, перенести саме голосування по цьому проекту, наприклад, на після обіду, якщо не буде ніякого обговорення. Я так розумію, в даному випадку Регламент не передбачає ніякого обговорення.

запросити депутатів у зал і секретаріат Верховної Ради, і голів фракцій максимально змобілізувати зал, поправок є небагато. Отже, 1-а, Гуляєв. Відхилена. Не наполягає. Дякую. Шановні колеги, давайте не перетворювати реєстр військовозобов'язаних на картотеку спецслужб. По першому читанню до статті 7 був конкретний і повний перелік даних, які мають включатися до реєстру. А в другому читанні цей перелік зник, замість нього там є позначення, що в реєстрі знаходяться дані, за якими можна ідентифікувати особу. Що буде туди входити – партійність, політичні погляди, відомості про громадську діяльність? Ми вже бачили, як при попередньому другому читанні пропонували до реєстру вносити відомості про виїзд за кордон, а також про родичів призовника. Якщо ми зараз не конкретизуємо цей перелік – ми матимемо перелік даних, подібний тому, як це було при КДБ. Я прошу не підтримувати цю поправку. Пане Андрію, прошу ставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу прокоментуйте, пане Іван. Тут, власне, нема що коментувати. Треба читати законодавство. Шановні колеги, є Закон України про захист... Шановні колеги, треба читати законодавство перед тим, як кричати з місця. Є Закон України про захист персональних даних, абзац 10 стаття 2: персональні дані... Це я читаю визначення по закону, шановна пані Кужель. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, якою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Ми включаємо це визначення... Шановні колеги, ми пишемо правку: до персональних даних військовозобов'язаного призовника належать відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, а далі ми цитуємо визначення в законі: за якими вона може бути конкретно ідентифікована. Як нам написати ще? Тут нема партійної приналежності. Шановний колего, вас можна ідентифікувати без партійної приналежності. Тому тут нема партійної приналежності, немає, все, заспокойтеся.

Шановні колеги! Олександра Кужель, партія "Батьківщина". Особисто декілька разів я ставила наголос при тому, що дуже небезпечно прийняти в такому вигляді, в якому протягує пан Вінник, який має достатньо серйозно питання сьогодні, чи, на мій погляд, може він бути допущений до військової тайни по деяким питанням, але хочу сказати як жінка, як мама, в такому вигляді я категорично проти, щоб цей реєстр через місяць був на ринку. Всі реєстри України можна купити на книжном рынке. По-друге, цей реєстр базується на російській платформі. Все реестры в Украине, платформа, на якій пишеться програма, належить Росії. Я вважаю, недоречно, не провівши консультації, не зробивши європейський спосіб спосіб проведення, приймати цей законопроект. Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальна партії підтримає Закон про Єдиний реєстр зобов'язаних, Мене дивує чути заяви про те, що в Україні не треба Єдиного реєстру військовозобов'язаних. В Україні, яка перебуває фактично в стані відбиття російської агресії, в Україні, де має бути, замість бардаку і анархії, яку ми сьогодні спостерігаємо, має бути залізна дисципліна, облік, відповідальність. Щоб долати ворога, треба бути сильними, має бути контроль, має бути відповідальність, має бути суворий порядок. У нас анархія, бардак, влади немає, закон не працює – і ви мені розказуєте, що не треба і реєстрів, не треба того і сього. Як перемагати ворога? Тільки залізна дисципліна, відповідальність і порядок. Люди сьогодні на вулицю бояться вийти через той бардак, який ви розвели в нашій рідній країні. Ми залізною рукою наведемо порядок в Україні, щоб кожен не боявся жити. Колеги, я дам виступити авторам поправок, а потім дам прокоментувати пану Івану. Отже, зараз я даю: Тетерук Андрій, хвилина.

для того, щоб ми формували потужні Збройні Сили. І всі емоції, які зараз складаються, вони тільки вносять розбрат. Є важливим зосередитись на головній меті – боронити нашу країну від російської агресії. Всі кремлівську консерви, які послаблюють українську армію, повинні бути проігноровані, ми повинні робити все можливе для того, щоб побудувати потужні українські Збройні Сили, наш силовий блок

Одна зі складових персональних даних військовозобов'язаного, яка в першому читанні містилася в цьому проекті законодавчого акту, звучала наступний чином: "Відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України", це те, на чому наполягає "Батьківщина", що треба такі відомості зберігати. Ми на комітеті вважаємо, що це непотрібні відомості. Тому ми пропонуємо цей пункт відредагувати у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних" та пишемо: "Достатньо відомості чи сукупності відомості про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована". Міністерству оборони не потрібно знати коли військовозобов'язаний їздить закордон, а "Батьківщина" наполягає, що треба ввести це. Так ви наполягаєте на підтвердження правки комітету. Ну ви наполягаєте, подивіться таблицю до другого читання, пані Кужель, 4 поправка. Колеги, кому? Репліка, Тимошенко. Одна хвилина, Юлія Тимошенко. Шановні колеги, сьогодні всі необхідні реєстри існують, вони зберігаються в тій формі, яка найбільше унеможливлює потрапляння цих важливих документів до окупанта. Саме тому ми абсолютно не підтримуємо створення такого реєстру, який буде мати консолідовану інформацію електрону, яка буде доступна для окупанта елементарно, і ми своїх хлопців, в тому числі молодих хлопців, практично здамо в руки агресору. Не потрібно цього робити категорично! Не потрібно. Тому наша партія, наша фракція проти цього. І ми за це голосувати не будемо. Колеги, увага! Я прошу трошки спокою в залі. Я всім, хто по поправці хоче виступити, дам слово. Називайте поправку, по якій. І тоді я вам дам слово. Зараз ми ставимо на голосування на підтвердження поправку № 4. Отже, комітет пропонує підтримати. Почекаємо, пан Іван візьме свою карточку, секундочку. Комітет просить підтримати дану поправку 4-у. І я ставлю пропозицію комітету підтримати дану поправку, поправку номер 4. Отже, прошу проголосувати, прошу підтримати поправку номер 4, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати 4 поправку. Голосуємо. За-177 Рішення не прийняте. Колеги, зараз я дам слово, називайте поправку, я буду давати слово в тій послідовності, в якій було. Скрипник, будь ласка. Шановні колеги! Так сталося, що я причетний до реалізації цієї системи. Ми безплатно її робимо для Міністерства оборони. Тому хотів би сказати просто про деталі, які я трошки знаю, як паровоз, влаштований всередині. Перше. Ворог давно вже має нашу базу жителів України по виборцям, тому питання вкрадення, невкрадення, вибачте, колеги, не стоїть. Це перше. Друге. Система розробляється ні на яких московських реєстрах, нічого там і близько того нема. Третє.

до московських не має, зроблено самостійно, з виконанням всіх вимог систем захисту інформації, з шифруванням каналів. І що ще важливо, хочу сказати. Важливе хочу сказати, важливе, у тому числі із захистом від використання того, що є у міністерстві. Тобто ні один… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. Ви назвіть, по якій поправці ви виступаєте. Ні один працівник міністерства не зможе скопіювати дані повністю з реєстру, це заборонено. Тому там є захист і від користувачів у тому числі.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я хочу, щоб ми збавили градус. Я розумію, що у деяких депутатів є конфлікт інтересів з приводу голосування, бо їхні компанії розробляють законодавче забезпечення або інформаційне для Міністерства оборони. Але відверто хочу сказати, от дивіться, у нас керівник військової розвідки, хто ця людина? Ця людина робила безпосередньо план захвату Будинку профспілок, де загинули майданівці, план "Бумеранг". Хто у нас працює в Національній поліції? Досить багато людей, які стояли в "Беркуті" і розганяли майданівців. І вчорашнє нагородження людини, яка безпосередньо була в одній із терористичних організацій. потім перейшла на службу в органи Національної поліції. Ви зрозумійте одне єдине: у нас питання в колосальній корупції в країні. І якщо ми в одному реєстрі сформуємо цю базу даних, це завтра наш ворог буде знати по прізвищам

Тому, колеги, ми наполягаємо, це сьогодні не на часі прийняття даного законопроекту, оскільки це може бути здобутком нашого ворога. І тому ми пропонуємо не голосувати всіх здравомислячих, оскільки ми розуміємо, що будь-який реєстр сьогодні по всім каналам Міністерства юстиції і так далі ми можемо з вами купити на Петровці. Дякую. Я прошу українських громадян звернути увагу на те, хто не голосує за закони, які зміцнюють обороноздатність країни – "троянські і кремлівські коні", і "московські зозулі". Які під будь-яким приводом не голосують вони хочуть бардаку, вони хочуть розвалу країни. Як Як можна казати, що в умовах війни, в умовах відбиття російської агресії нам не треба реєстр військовозобов'язаних. А щодо ворога. Так ці вороги сидять тут в парламенті, і вони так усе знають ці вороги, тому що замість того, щоб притягнути їх до відповідальності, вони: "московська колона", "троянські коні" і "московські зозулі" – злигалися з владою, служать владі, служать Кремлю і закликають не провокувати Путіна і не захищати країну. От, що вони роблять, зраджуючи нашу Пропозицій щодо голосування по цій поправці немає. Будь ласка, Сергій Пашинський, потім – Мельничук. Але називайте поправки, по яких ви хочете висловитись. Сергій Пашинський. 12:59:37 Ми рік працювали над цим законопроектом, рік. Ми врахували абсолютно всі моменти, законопроект передбачає повний захист інформації. Я просто хочу два слова сказати чому він потрібен. У нас військкомати ще працюють по стандартам 50-х років минулого століття. У нас, коли почалась мобілізація, повістки розсилали людям, яких просто вже немає, які переїхали. Зараз дуже важливий момент, у нас йде підготовка, у нас в минулому році десятки тисяч людей були призвані на навчальні збори. Міністерству оборони і Генштабу треба чітко розуміти, чим він оперує, і без новітніх технологій це неможливо. Давайте заспокоїмося, немає тут ніякої зради, інформація повністю захищена. Зрада є в парламенті, це правда. Давайте проголосуємо за цей законопроект. Не смішіть людей, ви нічого не розбираєтеся і ліпите повну єресь. Колеги, я прошу називати правки, які ви просите чи голосувати, чи підтримати. Зараз Сергій Мельничук, одна хвилина. Шановні колеги, дійсно, закон, повірте, він потрібен тому що я просто наведу живий приклад, який був на фронті. Приходили добровольці, і щоб вони перейшли з рангу добровольця в ранг військовослужбовця, мені потрібно було перевірити, дати відповідні запити по військкоматам. І от я не міг отримати відповідей. Потрібно, щоб була загальна система, і по цій системі ми отримали відповідні дані. Оскільки ця система наша українська, на нашій платформі, так, у нас одне зосталося – це зробити реформу в Збройних Силах, вигнати звідти муженків, які регіонали, до цих пір вбивають наших хлопців в котлах, от тут треба робити, дійсно. А все інше треба примати. Дякую. Отже, Кишкар, одна хвилина. І, колеги, через кілька хвилин, це вже останні поправки, переходимо до прийняття рішення. По 14-й? Я дам по 14-й. Прошу запрошувати депутатів в зал

і, безумовно, всі недоліки, які були в цьому законопроекті, вони усунені. Дякую Олексію Скрипнику за таку деталізацію процесу всередині. Дякую керівнику комітету за те, що він підтримує перехід від паперової форми обліку військовозобов’язаних до комп'ютерних систем. І запевняю вас, що такі системи будуть захищені якнайкраще тими системами, які розроблені і працюють насправді в усьому світі. Дякую. Цей закон необхідно підтримувати.

це "автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система призначена для збирання і зберігання обробки та використання даних про військовозобов’язаних". На сьогоднішній день дійсно в Україні інформаційно-телекомунікаційні системи пишуться приватними фірмами, і належать потім майнові права приватним фірмам. Але в даному випадку розробка відбувається на підставі договору, і безкоштовно права майнові інтелектуальної власності будуть передані Міністерству оборони. Це саме приклад, коли, дійсно, волонтерська робота української софтової фірми на програмному забезпеченні "Microsoft", "SQL", там немає російського програмного забезпечення. Пишеться інформаційна система українською фірмою, і майнові права безкоштовно будуть передані на підставі договору про розробку Міністерству оборони і будуть в державній власності. Це якраз якісний приклад оформлення майнових прав інтелектуальної власності, тому цей закон треба підтримати. Шановні колеги, в міськвоєнкоматах ведеться облік на паперових носіях. Інше питання, що він можливо недостатньо досконалий чи не дуже добросовісно ведеться. Але кожний, хто працював з документацією, з людьми, він розуміє, що найбільш надійний спосіб зберегти людей, зберегти інформацію чи це є фіксація на паперових носіях. Ви спитайте будь-які спецслужби, Служба безпеки України, як ведеться облік по людям? Тільки в паперових носіях. Сьогодні ваше бажання перенести їх в електронний електронний облік, це намагання відкрити цю інформацію саме для тих агентів, проти яких ви тут, для тих агентів, для Росії, про яких ви тут кричите. Тому ми наполягаємо… Шановні колеги, по Регламенту на це має зараз відреагувати представник комітету. Немає по Регламенту можливості обговорювати поправку. Будь ласка. Колеги, 15 поправка на підтвердження. Я прошу, щоб комітет з того приводу дав коментар. Будь ласка, пане Іван. Фракція "Батьківщини" пропонує перейти на найбільш надійні засоби збереження інформації, можливо, на наскальні малюнки скоро перейдемо, це зберігається тисячоліттями. Але сучасний світ базується все ж таки на електронних носіях. Тому хочеться "Батьківщині", не хочеться завалити цей закон, але цей реєстр буде існувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ні, зараз я ставлю на голосування… Я потім дам по іншій поправці. Немає у мене такого права…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 Я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця, комітет просить підтримати поправку номер 15, я прошу підтримати комітет. І, колеги, прошу депутатів зайняти місця робочі. Отже, я ставлю на підтвердження поправку номер 15, прошу проголосувати, прошу підтримати 15 поправку, комітет пропонує підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-205 Рішення не прийняте. Колеги, яка правка, Олег Ляшко? Колеги, я зараз загалом вам два слова скажу. Давайте ми зараз визначимо виключний перелік ще поправок, які є. Ляшко, Івченко, 16-а, більше немає? Кишкар – яка? Кишкар, я перепрошую. 17-а. І все, на тому завершуємо, більше не буде питань. Отже, три поправки зараз, після того ми переходимо до голосування. Відповідно голосування відбудеться через три хвилини. Я прошу запросити в зал і народних депутатів, і голів фракцій, три останні поправки, по яких зараз я надаю слово. 16-а, Івченко, будь ласка, одна хвилина. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Я ще раз хочу звернути увагу, що найбільше, наприклад, рейдерство в землі відбувається, коли в реєстри, фактично, автоматично в реєстри вносяться фіктивні дані і люди, наприклад, можуть лишитися своєї приватної власності. Друге. Ми з вами, наприклад, півтора роки тому брали реєстр форми 6-зем. І сьогодні, наприклад, Держгеокадастр заходить в архіви і дивиться, в яких випадках ці землі були переведені там у землі сільхозпризначення і так далі. Ми все одно повертаємося до того, що наші сьогодні реєстри вони не захищені. І зрозумійте, в ситуації, коли у нас така кадрова політика, така провальна державна політика і повне розбалансування разом з колосальною корупцією, про яку говорять всі міжнародні організації, давати Дякую. Я вже назвав вичерпний перелік товариство. Яку? 16 поправку на підтвердження. По ній теж… Олег Ляшко, а потім, пан Іван, ви прокоментуєте. 16 правка, Ляшко. А потім буде коментар голови комітету, будь ласка. Олег Ляшко. Шановний колега Одарченко каже, що не можна переходити на електронні носії, тому що надійніше паперові. Шановний колего Одарченко, а чому б не запропонувати за аналогією вашій лідерці пересісти з "мерседесів" на волів.

Дивіться, я хочу виступаючому порадити повернутися в недалеке минуле. Ви пам'ятаєте, як показували дуже цікавий фільм про те, що хтось комусь робив послуги, і це було на електронних носіях, і люди всі дивилися. І ви можете по своєму досвіду згадати, як ці електронні носії виходять в засоби масової інформації. Мабуть, там є і паперові носії, які більш надійно лежать в цих сейфах, змушені, розуміючи, що ці паперові носії лежать, виступати таким чином, кричати, критикувати саме по завданню влади. Отже, колеги, я ставлю на голосування 16 поправку. І, колеги, я хочу звернутись до колег, ми починаємо виходити за межі обговорення законопроекту. Я тому дуже прошу всіх стриматися. Я назвав виключний перелік. Колеги, зараз я прошу зайти всіх в зал, зараз я поставлю на підтвердження 16-у, потім дам по 17-й Кишкарю, поправку. Колеги, я вам тільки скажу, це безконечно буде тривати, і ми не приймемо рішення. Я звертаюся до залу з проханням. Зараз зал є змобілізований, ми зараз можемо прийняти закон. Ми просто завалимо, якщо ми введемо в безконечне обговорення цей закон. Тому я прошу на тому зупинитися. Добре. Категоричні вимоги – Розенблат, Тетерук, Ляшко, Мельничук, все. Все, товариство, домовились? Є згода? Чотири поправки і все, і більше я не приймаю ніяких пропозицій. І ще одне прошу, не називайте прізвищ і фракцій. бо в нас будуть безкінечні репліки на репліку. Домовились, так, всі згодні? вже завершили. Отже, колеги, Кишкар, 17-а... Ні, голосування за 16 правку, так? 16 поправка на підтвердження. Я правильно розумію? Отже, я ставлю на голосування поправку номер 16, комітет її підтримав. комітет її відхилив. Хто підтримує поправку 16? Комітет її відхилив, комітет каже: не голосувати. Прошу проголосувати, будь ласка. Комітет її відхилив, комітет проти неї. Хто підтримує дану поправку, комітет її не підтримує, прошу проголосувати, будь ласка.

17-а, Кишкар, потім – Розенблат, потім – Ляшко, потім – Тетерук. І переходимо до голосування. Будь ласка, Кишкар. прохання від народних депутатів, повернутися в якесь недалеке майбутнє. Прохання подумати про наше майбутнє все-таки, а не в минуле заглядати. І нагадаю, що в Генпрокуратурі лежить кримінальна справа по моєму, звичайно, зверненню, яке розслідує недопрацювання чотирьох систем аналогічних, які в тому числі розроблялися за часів керівництва і прем'єрства певних керівників теперішніх фракцій, які знаходяться тут. Чотири таких ІТ-системи непрацюючих на момент початку війни. Тому Генеральна прокуратура має притягнути людей, відповідальних за те, що ці системи не працювали в 2014-му. Дякую. я хотів перш за все звернутися до вас. Дійсно, сьогодні наш колега запропонував: не перетворюйте наш парламент в чебуречну. Це по-перше. Друге питання. Я хотів би звернутися до керівництва Міністерства оборони і сказати що кращі спеціалісти країни ІТ-технологій повинні працювати на Міністерство оборони, вони повинні бути в штаті. Тому що наша національна безпека без сучасної

кремлівські троянські коні і московські зозулі, - які три роки поспіль не голосують за фінансування армії, вигадуючи будь-які приводи для того, щоб догодити Кремлю, ослабити обороноздатність нашої країни. Ну і нарешті, колеги-ретрогради, які віддають перевагу рукописам, які, як відомо, не горять, я вам хочу нагадати один такий рукопис це засідання РНБО від лютого 2014 року, де московська зозуля закликала не воювати за Крим, не захищати Крим, бути акі голуби миру, щоб не провокувати Путіна. Сьогодні ця московська зозуля нам розказує, що треба захищати країну. Треба було не змовляться з Путіним, не здавати Крим, а захищати країну. "Рукописи не горять", і всі українці знають, що "московські зозулі" і "троянські коні" служать на агресора і на ворога. Останній, поправка Андрій Тетерук, одна хвилина і переходимо до голосування. Все, я назвав вичерпний перелік, колеги. Все, будь ласка, Тетерук, одна хвилина. Шановні колеги народні депутати, я прошу вгамувати емоції і серйозно підійти до важливого питання посилення обороноздатності нашої країни. Це програмне забезпечення буде найсучаснішим криптозахистом бази обліку наших військовослужбовців, це все те, чим ми не зустріли ворога в 14-му році. Ми повинні вдосконалювати систему захисту, в тому числі в силовому секторі, найсучаснішими розробками, які безкоштовно передаються Міністерству оборони і Генеральному штабу. Та брехня, яка зараз лунає від посіпак Кремля, вона не повинна зупинити нас від намагання посилювати Україну найсучаснішими розробками, які робляться українськими інтелектуалами на користь нашої держави. Не слухайте кремлівських обезьян. Дякую. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Я прошу, колеги, зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних (2504а-депутатський) в повторному другому читанні та в цілому. Колеги, прошу підтримати наших військовослужбовців, прошу підтримати військовий реєстр, не будьте байдужими, сядьте на місця і голосуйте. Я прошу підтримати Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати, голосуємо, колеги, прошу проголосувати, підтримаємо військовослужбовців.

По фракціях, будь ласка, включіть. "Блок Петра Порошенка" – 105, "Народний фронт" – 71, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 17, Радикальна партія Ляшка – 18, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" Ми переходимо до наступного питання порядку денного, блоку національної безпеки і оборони. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб 5112. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань національної безпеки і оборони Пашинського Сергія Володимировича. Вінник. Буде доповідати секретар комітету Іван Вінник.

Законопроект 5112 був розроблений для покращення дисципліни в українських військах, для більш дієвого накладання дисциплінарних стягнень в українських військах по відношенню до військовослужбовців, в тому числі їхніми командирами. Ми маємо велику проблему зараз в державі. Вона пов'язана з порушенням статутів, з порушенням дисципліни, на жаль, з таким явищем, як пияцтво. У зв'язку з чим, на жаль, є дуже сумна, надзвичайно трагічна статистика за 2016 рік, що, в Міністерстві оборони, в Збройних Силах України не бойові втрати перевищили бойові. Дійсно, чинний Адміністративний кодекс, який відноситься до накладання стягнень по відношенню до військовослужбовців, він є доволі громіздким, особливо щодо застосування в зоні проведення антитерористичної операції. Тому що треба всі рішення приймати в суді, в тому числі щодо штрафів, щодо тимчасового позбавлення волі. Тому цим законопроектом було розроблено більш дієві механізми, яким чином командири можуть забезпечити дисципліну у військах. До цього законопроекту, який був прийнятий в першому читанні, було подано 19 пропозиції. 6 з них було враховано повністю, 3 – редакційно, 10 відхилено. Головне юридичне управління, законопроект завізовано з зауваженнями. Міністерство оборони проект повністю підтримує. Ну, власне, комітет більше півтора року над ним працює, тому що він раніше мав інший номер, але не був включений у порядок денний, був перереєстрований, узгоджений і в тому числі іншими фракціями і членами нашого комітету. І тому давайте сьогодні його розглядати у другому читанні. Давайте йти по поправках. І я, власне, пропоную його прийняти в цілому. Дякую. Дякуємо, шановний доповідачу. Шановні колеги, я прошу не розходитися із зали, бо тут не так багато правок. Рухаємося по ним і скоро буде голосування. Комітет врахував тут майже всі поправки до цього законопроекту. Поправка номер 10 народного депутата Левченка. Немає його зараз у залі. Він не наполягає, я так розумію. Поправка номер 12, народний депутат Пташник. Вона сьогодні у Страсбурзі в нашій делегації. 13-а, Пташник.

На цьому, колеги, закінчені поправки до цього законопроекту. Мало їх було подано і всі враховані комітетом. І ми переходимо до голосування. Тому я дуже прошу, щоб колеги зайшли до сесійного залу, ми зараз будемо переходити до голосування. Будь ласка, пане Іване, ви можете на місце пройти. Колеги, я прошу ще й секретаріату дати оголошення, що зараз буде голосування за законопроект 5112. Я прошу повертатися до сесійного залу.

Шановні колеги, за 30 секунд відбудеться голосування за законопроект 5112, проект Закону про внесення до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб. Ми будемо голосувати за основу тільки цей законопроект. Я прошу колег повертатися до сесійної зали.

Отже, ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб (номер 5112) в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо 5112 в другому читанні та в цілому.

Голосуємо, колеги! Прошу проголосувати, прошу підтримати. Я поставлю на повернення зараз. Я бачу, як депутати заходять в зал під час голосування. Будь ласка, прошу усіх зайняти свої робочі місця. Зараз я поставлю на повернення до голосування. Прошу зайняти робочі місця. Колеги, отже, зараз я поставлю повернення до голосування. Прошу всіх сконцентруватись і підтримати. Готові, колеги? Будь ласка, займайте робочі місця. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб, запропонований Комітетом національної безпеки і оборони 5112, це блок національної безпеки. Прошу підтримати, колеги. І прошу проголосувати за повернення до розгляду 5112, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до розгляду 5112. Голосуємо. Колеги, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

повернулись, тепер я прошу сконцентруватись, голос до голосу має значення, будь ласка, займіть робочі місця, голос до голосу має значення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців (номер 5112) в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-229 Рішення прийняте. Закон прийнятий. Наступний у нас в порядку денному закон – це блок теж національної безпеки і оборони для повторного розгляду законів з пропозиціями Президента України (номер 2289а). Хочу наголосити, що цей законопроект має свою процедуру. Вона виглядає так. Спочатку виступає доповідач, потім три хвилини – питання до доповідача. Виступає співдоповідач, три хвилини – запитання до співдоповідача і потім – голосування. Отже, це є спеціальна процедура, і прошу усіх, хто хоче доповідачу і до співдоповідачів, записуватись в запитання. І я запрошую до доповіді Представника Президента України у Верховній Раді Герасимова Артура Володимировича, до доповіді. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, прийнятий Верховною Радою України 18 жовтня 2016 року Закон про внесення змін до статті 7 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (номер 2289а) не може бути підписаний Президентом, виходячи з такого. Законом, що надійшов на підпис, пропонується розширити перелік посадових осіб іноземних держав, міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади. При цьому встановлено, що перелік посадових осіб міжнародних організацій щодо яких здійснюється державна охорона, визначатиметься Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. З цього приводу слід зазначити наступне. Відповідно до своїх конституційних повноважень, Президент України є главою держави і виступає від її імені, а у сфері зовнішньої політики Президент України представляє державу у міжнародних відносинах та здійснює керівництво зовнішньополітичної діяльності держави. На цьому наголошували Конституційний Суд України у своєму рішенні від 15 січня 2009 року. Щодо повноважень Кабінету Міністрів України у зазначеній сфері, то, згідно положень основного закону, він повинен забезпечувати здійснення зовнішньої політики держави. Це свідчить про те, що Президент України, Кабінет Міністрів України мають окремі конституційні повноваження у сфері зовнішньополітичної діяльності. Беручи до уваги вище викладене, а також з огляду на те, що норми Конституції України є нормами прямої дії, вирішення Президентом України питання, стосовно переліку посадових осіб міжнародних організацій щодо яких здійснюється державна охорона, не потребує внесення подання Кабінету Міністрів України. Таким чином Президент України пропонує друге речення абзацу другого пункту 1 Закону України про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" викласти в такій редакції: "Перелік посадових осіб міжнародних організацій, щодо яких здійснюється державна охорона, визначає Президент України". Прошу підтримати пропозиції Президента України. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний пане Артуре. Колеги, зараз маємо три хвилини на запитання до доповідача. Я прошу записатися на запитання.

Ваша картка є в пульті? Є. Якісь проблеми технічні виникли. Проблема з карткою в пана Немирі, він вмикає її і не працює мікрофон. Все, будь ласка. 13:31:17 НЕМИРЯ Г.М. У мене запитання. Законом пропонується, щоб Президент визначав коло представників посадових осіб міжнародних організацій щодо надання їм охорони. А як буде у випадку, що міжнародна організація, бо їх представники не хочуть, щоб була така тому що це їх право визначати, який порядок і кого їм потрібно мати в якості охорони своєї або не мати. Ви знаєте, існує спеціальна процедура для цього, якщо міжнародна організація вважає, що їй не потрібна охорона, то вона і не буде надана. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пані Кужель, наступне ваше запитання, Олександра Володимирівна. Немиря, знову запитання, будь ласка. Мікрофон пану Немирі увімкніть. Я знову ж повторюсь. Має бути певна логіка, що логіка була в тому, що якщо представнику міжнародної організації, так протокол завжди, потрібна якась додаткова охорона, яку не може забезпечити сама міжнародна організація, тоді до приймаючої сторони звертаються з таким проханням, але це ініціатива саме цієї представника міжнародної організації. Тут виглядає так, що українська сторона просто визначає так, як це хоче Президента або хто інший, що вам потрібна охорона. Я не бачу тут логіки, абсолютно. Дякую за запитання, за продовження запитання. Норми цього закону не стосується того питання, про яке ми з вами говоримо. Ми єдине що, ми вилучає за поданням Кабінету Міністрів, все. Все інше не змінюється. Як і зараз є процедура, державна охорона… йде запит від міжнародної організації, що прохання надати нам охорону чи для нашої делегації, чи для візиту нашого там керівника чи Президента, і тоді вона надається. Якщо цього запиту немає, звичайно, ви розумієте, вона надається, як сьогодні і існує. Дякуємо. Будь ласка, наступне запитання пан Одарченко буде задавати. Прошу йому мікрофон увімкнути. Взагалі виглядає дивним, що Президент наклав вето на цей закон, бо закон цей взагалі не стосується процедури визначення переліку осіб, які мають охоронятися. Але Президент вето наклав і пропонує, зміна, яка взагалі не стосується суті законопроекту, яка не розглядалась ні в першому, ні в другому читанні, він хоче згідно його вето одноособово визначати переліки осіб, яким надається охорона. Мені здається, неправильно, якщо Президент, гарант Конституції, порушує Регламент Верховної Ради. Хоче він одноособово визначати, вносьте закон і приймайте це рішення голосуванням у Верховній Раді. цього закону, про яку ми зараз з вами говоримо, вона була нада… той закон, який був наданий на підпис Президенту, викладав цю статтю в новій редакції, і саме через це було застосовано вето до цього закону, і були подані пропозиції Президента. будь-якого порушення Конституції тут немає. Навпаки, дуже чітко, згідно з Конституцією внесені пропозиції Президента. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Останнє запитання, будь ласка, від Мельничука, народного депутата Сергія Мельничука. Сергій Мельничук, "Воля народу". Так як даний законопроект стосується органів державної влади, прохання, конечно було б, щоб і Президент звернув увагу на ту подію, яка сталася вчора у парламенті. все-таки органи державної влади, а саме парламент охоронявся... надати іншу охорону, тому що те, що трапилося вчора, ми бачимо, що фактично охорона, яка є в парламенті, вона узурпована однією силою, і той бардак, який вчора був, це фактично попирає всі устої нашого парламентаризму. І це все бачили не тільки ми, українці, а це бачив весь світ, Всі знають мою позицію проти радикально налаштованого Парасюка, проти сина донського козака, главного люстратора, проти чувака, який служив в Донецьких республіках, який захвачував обласні адміністрації. Але я за те, щоб... Дякую за запитання. І хоча це не відноситься до суті закону, я б хотів сказати, що ви знаєте, що, згідно з розпорядженням голови Верховної Ради, зараз проводиться розслідування і про результати буде докладено, буде доповідь депутатам. Дякую. Дякуємо, шановний доповідачу. Зараз слово для співдоповіді надається голові профільного комітету пану Пашинському Сергію. Передає, передає можливість виступити із співдоповіддю секретарю Комітету з питань нацбезпеки і оборони Івану Віннику. Будь ласка. Шановні колеги, ну, ми в цьому залі чомусь намагаємося все заполітизувати і вивести якусь політичну дискусію, іноді, між іншим, вона недоцільна. Все прекрасно знають і розуміють, що Україну зараз, під час війни відвідують дуже багато іноземних делегацій і вони перебувають не тільки в Києві, а, в тому числі, відвідують Широкино, відвідують інші міста в зоні проведення антитерористичної операції, відвідують лінію зіткнення, це не тільки ОБСЄ, це інші і багато інших організацій включно із сенаторами, лордами англійськими. І ці люди, безумовно, потребують охорони, охорони – державної охорони. Цих всіх людей приймає Президент, адже він є уповноваженою особою на реалізацію зовнішньої політики Тому, за пропозицією Президента, в законодавчому акті, який був проголосований Верховною Радою в цілому як закон, вноситься одна єдина зміна: за поданням Президента встановлюється відповідна охорона, а не за пропозицією Кабінету Міністрів. Тому нічого тут дивного, страшного чи якогось обурюючого чи резонансного немає. Тому давайте це проголосуємо і будемо рухатися далі. В нас ще багато питань, які нам треба опрацьовувати в цій сесійній залі сьогодні в четвер. Дякую.